Hvala lepa. Zaključujem razpravo. Odločanje o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma bomo opravili danes v okviru glasovanj, 15 minut po prekinjeni 6. točki dnevnega reda. S tem prekinjam to točko dnevnega reda. Prehajamo na 5. TOČKO DNEVNEGA REDA,

Ob tem vas obveščam, da sta bila dne 15. 4. spremenjena naslov predloga za razpis posvetovalnega referenduma in referendumsko vprašanje. Besedo dajem predstavniku predlagatelja mag. Darku Krajncu za dopolnilno obrazložitev predloga. Izvolite. Hvala za besedo, gospa predsednica. Lep pozdrav vsem! Zadnja tema danes po 10. urah od začetka seje, pa verjamem, da bomo še to zmogli. Posvetovalni referendum – zakaj? Zato, da ljudje povedo, da dajo neke usmeritve, da odločijo to česar se slovenska politika ne zna odločiti že 20, 30 let. Pred vsakimi volitvami je tema. Vedno v vseh teh mandatih so bile predstavljene določene zakonske rešitve, deklaracije, resolucije, pa vendar na koncu malo tega sprejetega in rezultat je neustrezna parcialna ureditev določenih vprašanj. Govorimo o konoplji. Konoplja je rastlina, vsestransko uporabna, zdravilna rastlina, ki ima ogromno uporabnih vrednosti in jo človeštvo pozna že preko 20 tisoč let in in jo je uporabljajo v svoji zgodovini v zelo različne namene, je zelo trpežna rastlina, ki pomaga tudi pri uravnavanju narave, ne potrebuje veliko skrbi, ne potrebuje pesticidov in je odporna na marsikaj, preprečuje erozijo, služi pa lahko v zelo različne namene, od gradbeništva do papirja do tekstila do tudi seveda v zdravstvene namene. O konoplji v zdravstvene namene je moč najti zapise stare že preko 4 tisoč let. In če grem na enega pomembnejših, Hipokrata, ki je o konoplji pisal in govoril in jo pripravljal na različne način, Hipokrat je bil, v narekovajih, so rekli kuhar, ki je znal iz narave najti preparate, ki so pomagali ljudem zdraviti se na različne načine in je zagovarjal to, da je potrebno vsakega zdraviti na svoj način in njemu primerno, ni vse na enak način. način. Če govorimo o tem, da se o konoplji, ki je kot rastlina postala problematična nekje okoli leta tisoč po nekem dekretu papeža Pija, mislim da, bila prepovedana kot neka mistična rastlina, ker pač vsebuje nekje 2, 3 procente THC, mogoče sedaj že kakšna moderna verzija malo več in je THC tista psihoaktivna snov, ki je mogoče koga prikazala, da po kakšni situaciji ni priseben, da je omamljen. Vendar so to isto rastlina v kitajski medicini uporabljali skupaj z vinom zato, da so ljudi lahko operirali, da so bili v tisti situaciji mirni. Seveda medicinska raba konoplje je bila v vsem tem obdobju na voljo, se je pa zakompliciralo nekje v 20, 30 letih 20. stoletja v nastopu prohibicije, ki je naredila veliko škode, ker je pač tudi to rastlino, ki je očitno tudi trn v peti naftni industriji, pa še marsikateri drugi večji industriji, tudi farmakološki verjetno, dala na seznam najbolj prepovedanih drog. Tudi v Sloveniji je bila dolgo čas v prvi ligi prepovedanih drog. Sedaj po uredbi je sicer v drugem svežnju, to pomeni, da jo je moč tudi predelovati oziroma uporabljati za medicinske namene. Vendar v Sloveniji imamo samo dovoljeno rabo konoplje in promet, nimamo pa gojenja in pridelave, predelave za medicinske namene. In to je tudi prvi name referenduma, da se to uredi. Referendum pa zato, da dobimo s tem mandat, da bomo lahko zadevo uredili brez nekih kalkulacij, kasneje pred sprejemom, ker se je v preteklosti vsem političnim opcijam dogajalo v tem parlamentu, da je pač na koncu obstajal strah, da bo prišlo do naknadnega zakonodajnega referenduma in da 88. TRAK: (VP) 20.05 (nadaljevanje) bodo ljudje rekli, da se to pač ne sme urejati zakonsko. Zakonska ureditev je potrebna zato, ker imamo sedaj, ko te ureditve ni, zmedo. Parcialno ureditev imamo v Kazenskem zakoniku pa v ZPPPD, to je Zakon o posredovanju in prometu s prepovedanimi drogami, in še to se v praksi zelo različno uporablja, ker tudi recimo policija tiste, ki jih dobijo, da posredujejo nek del te droge ali pa rastline, na različen način procesira - v velikih mestih po prekrškovni plati, to pomeni ZPPPD, na periferiji pa je to kaznivo dejanje po Kazenskem zakoniku. Imamo cel kup procesov na policiji, na sodiščih, tožilstva se ukvarjajo s tem, ogromno časa, energije in denarja zapravimo za to področje droge, ki pa sploh ni tako problematično. Po drugi strani pa, da ne grem v detajle, dovolimo celo orožje, pa če bi še kakšno analogijo s prepovedanimi filmi za odrasle povedal bi verjetno že pretiraval. Ureditev v zakonu je potrebna na ta način, da dovolimo gojenje, da dovolimo predelovanje v medicinske namene, da ne bomo rabili to, kar potrebujemo trenutno v medicini, vse uvažati; uvažamo namreč 20 do 30 kilogramov preparatov, večina sintetičnih, to pomeni, da naravne zdravilne rastline ne uporabljamo, ampak uporabljamo sintetiko, ki jo vozimo iz Severne Makedonije, Velike Britanije, nekaj iz Češke. In vedno več držav v Evropi gre v neki smeri legalizacije tako za medicinske namene kot tudi za osebno rabo. Ob tem je potrebno poudariti, da potrebujemo več vlaganja v raziskovanje, razvoj in učenje in poznavanje te rastline. Velikokrat kdo reče, ja, saj nimamo dovolj raziskav, ki bi pritrjevale dejstvu, da je to zdravilna rastlina, da je marsikomu pomagala. Ne govorimo, da je to panacea čudežno zdravilo za vse bolezni in za vse ljudi, vendar jo je smiselno uporabiti tam, kjer pomaga, in že sedaj pomaga pri otroških epilepsijah najbolj in tam jo veliko uporabljajo; seveda jo pa uporabljajo zdravniki tam, kjer si upajo, kjer imajo pogum, zato ker je še vedno prepovedana droga in je to pač na ta način diskreditirano in je tabu in se pač zdravniki tega ne poslužujejo v dovoljšnji meri. Veliko bolj so o tem izobraženi bolniki ali pa ljudje, ki imajo kakšne težave in tudi sami predlagajo uporabo tega zdravila, če pa ne dobijo žegna za to, si pa seveda želijo pomagati sami. In potem se v praksi dogaja, da si ljudje sami pridelujejo ali pa za svojce in so podvrženi takšnim in drugačnim postopkom, kaznovani, v praksi pa smo imeli celo zaradi nepoznavanja velike poseke industrijske konoplje, ki so se končali s sodnimi spori, kjer so ljudje bili obsojeni, so bile sodbe, potem razveljavljene na vrhovnem sodišču sedaj tožijo državo in odškodnine so tudi milijonske. In se je treba vprašati ali je vse to res smiselno. Človek ima tudi endokanabinoidni sistem, ki že sam proizvaja določene dele te zdravilne rastline, ki ima preko stotino izolatov, ki lahko na tak ali drugačen način za določene stvari pomagajo. Seveda pa se moram dotakniti tudi tako imenovane rekreativne rabe ali rabe za omejeno, omejeno osebno rabo, tudi to je potrebno nasloviti. Če gledamo Nemčijo, ki je 1. aprila uvedla zakon o osebni rabi konoplje, kjer si lahko ljudje tudi doma za svoje potrebe tri sadike posadijo, imajo pri sebi 25 gramov konoplje in doma 50 pa s tem ne trgujejo. Seveda je potrebno te stvari potem v zakonih urediti; teh podrobnosti ljudi ne bomo spraševali sedaj in jih utrujali na referendumu bomo pa seveda v kampanji marsikaj povedali. In tudi to, da je naše vprašanje sedaj jasno postavljeno na ta način ali se strinjamo, da Slovenija na svojem ozemlju dopusti gojenje in predelovanje konoplje za medicinsko rabo in ali naj Republika Slovenija na svojem ozemlju dopusti gojenje in posredovanje konoplje za omejeno osebno. Kot sem že prej povedal bo to usmeritev za to, da zadeve potem brez strahu uredimo v zakonu in podzakonskih aktih in seveda smiselno tudi ljudi o tem čim bolj izobrazimo, da ne bo več takšen tabu, in da si pomagamo z naravnimi, zeliščnimi pripravki in zdravili in ne zgolj s sintetiko. Drugih držav ki so to uvedle sedaj ne bom našteval, mislim pa da je to za izhodišče dovolj. Hvala lepa. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za zdravstvo in besedo dajem podpredsedniku odbora magistru Deanu Premiku za predstavitev poročila odbora. Izvolite. Hvala lepa. Spoštovani preostali kolegi. Odbor za zdravstvo kot matično delovno telo obravnaval Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o pridelavi predelavi prometu in uporabi konoplje v medicinske namene, ki ga je v obravnavo predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim magistrom Borutom Sajovcem. Predstavnik predlagatelja je povedal da je vprašanje legalizacije konoplje v medicinske namene v Sloveniji aktualno že vrsto let, predstavnica Zakonodajno-pravne službe je predstavila pisno mnenje. Poudarila je bistveno pravno vprašanje pri obravnavanem predlogu za razpis posvetovalnega referenduma, ali referendumsko vprašanje jasno. Iz predloga izhaja, da je predlagani posvetovalni referendum namenjen sprejetju zakonodaje, ki naj bi vsebino vprašanja uveljavila v pravnem redu s sprejetjem zakona. Referendumsko vprašanje vsebuje več vsebin, ki so lahko tudi ločljive, pridelava, predelava, promet, poraba konoplje, saj se nanašajo na različne načine ravnanja s konopljo, ki so tudi po veljavni pravni ureditvi različno urejeni. V primeru več vsebin, ki so ločljive je možna tudi postavitev več ločenih vprašanj na istem posvetovalnem referendumu. Opozorila je, da je predlagano referendumsko vprašanje nejasno in zavajajoče, saj uporabljeni termini nimajo povsem enoznačnega pomena,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 Predsedujoči je v nadaljevanju povedal, da so poslanci prejeli amandmaje poslanskih skupin Svoboda in Levica, ki jih štejejo kot spremembo referendumskega vprašanja, in je bilo oblikovano na podlagi predstavljenih mnenj in o katerem bo odbor po končani razpravi glasoval. V razpravi so poslanci s strani opozicije izpostavili, da v tej fazi z amandmaji referendumskega vprašanja ni mogoče spreminjati. Po njihovem mnenju so bila dopolnila vložena prepozno, referendumsko vprašanje pa so dopolnila vsebinsko razdelila v dve popolnoma različni vprašanji. Ker gre za strokovno vprašanje, o njem ne bi smeli odločati laiki zato razpisu posvetovalnega referenduma nasprotujejo. poslanskih skupin pa so predlog posvetovalnega referenduma podprli, poudarili so da uporaba konoplje v medicinske namene ni več strokovno vprašanje, saj so njene pozitivne lastnosti pri zdravljenju mnogih bolezni raziskane in zdravstveno potrjene. Kljub temu konoplja ostaja tabu tema, zato je po njihovem mnenju pravilno, da se državljanom da priložnost, da se do tega področja opredelijo na referendumu. Odbor za zdravstvo je na podlagi drugega odstavka 184. člena Poslovnika Državnega zbora sprejel naslednje mnenje: odbor za zdravstvo meni, da je predlog za razpis posvetovalnega referenduma o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene, ter o gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo primeren. Hvala. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo poslanska skupina Svoboda, v njenem imenu kolegica Sara Žibrat. Izvolite. Najlepša hvala. Namen predlaganega posvetovalnega referenduma o konoplji je, da državljanke in državljani povedo ali naj v Sloveniji zakonsko uredimo pridelavo oziroma gojenje konoplje v medicinske namene, pa tudi, da izrazijo svoje stališče ali smo kot družba že dovolj dozoreli, da presežemo stigme in uredimo varno uporabo konoplje za omejeno osebno rabo. Predlagatelji smo se odločili, da volivkam in volivcem zastavimo dve ločeni 90. TRAK (VI) 20.15 (nadaljevanje) vprašanji in pridobimo vpogled v njihovo naklonjenost legalizaciji gojenja konoplje za medicinsko rabo, s čimer bi izboljšali dostopnost slovenskih bolnikov do konoplje, pospešili raziskovanje tveganj in učinkov kanabinoidov ter opolnomočili zdravstveno stroko za varno predpisovanje kanabinoidov. Poleg tega želimo preveriti tudi njihovo naklonjenost legalizaciji gojenja in posedovanja konoplje za omejeno osebno rabo, primer pred kratkim storila Nemčija, razvita in napredna evropska država, po kateri se radi zgledujemo. Gremo torej po vrsti. Najprej vprašanje ureditve gojenja medicinske konoplje v Republiki Sloveniji. Očitki opozicije, da se želimo posvetovati o jasnih zadevah, niso utemeljeni. Drži, da je uporaba konoplje v medicini pri nas že dovoljena, in sicer od leta 2017, ko je bila konoplja vključena v uredbo o razvrstitvi prepovedanih drog. Zakonsko neurejeno pa ostaja področje pridelave in predelave konoplje na ozemlju Republike Slovenije, zato ekstrakte konoplje še vedno uvažamo iz tujine, naravne rastline oziroma vršičkov pa zdravniki praktično ne predpisujejo. Po dobrih sedmih letih uporabe medicinske konoplje v Sloveniji torej še vedno nismo uredili gojenja konoplje. V Poslanski skupini Svoboda menimo, da bi gojenje na domačih tleh izboljšalo dostopnost konoplje, pa tudi informiranost bolnikov o svojih možnostih, spodbudilo bi več raziskav in strokovnih izobraževanj. Več kot očitno je, da je vprašanje uporabe konoplje v medicinske namene tako med prebivalci kot zdravniško stroko zapostavljena in občutljiva tema, o kateri se je potrebno pogovarjati. Pomanjkanje celostne ureditve in še vedno prisotna družbena stigma ovirata zdravnike pri predpisovanju kanabinoidov, bolnike pa pri odprti komunikaciji z zdravniki. Čeprav večina anketiranih zdravnikov v Sloveniji podpira uvedbo konoplje za zdravljenje, jih kar 95 odstotkov ocenjuje, da imajo premalo znanja s tega področja. Posledično je dostop bolnikov do konoplje neenak in prevladuje le v osrednjeslovenski regiji. Poleg tega so v slovenskem zdravstvu smernice za uporabo konoplje na voljo le za področje paliativne oskrbe bolnikov z rakom, a je delež uvoženih kanabinoidov, ki se uporabljajo v paliativi, zanemarljiv. Kar 90 odstotkov uvoženih učinkovin konoplje se namreč uporablja za zdravljenje otroške epilepsije. S konopljinimi pripravki se zdravi le 5 odstotkov bolnikov z multiplo sklerozo, v onkologiji pa je raba nizka. Onkološki bolniki se tako nemalokrat obračajo na črni trg, kjer posegajo po konoplji nepreverjene kakovosti in moči, kar je lahko nevarno za njihovo zdravje. Na črni trg pa so se morali obrniti tudi starši otrok z epilepsijo, ko je bila dobava konoplje iz tujine prekinjena. Nezanemarljiv je tudi podatek, da se uporaba naravnih učinkovin v primeru njihove dostopnosti povečuje, saj je bil v državah, kjer je dostop do konoplje v medicinske namene sistemsko urejen, zaznan upad v predpisovanju predpisovanju sintetičnih zdravil proti bolečinam, tesnobi, slabosti, napadom nespečnosti in depresiji. Slovenija ima poleg tega visoko razvito farmacevtsko proizvodnjo. Tako se tudi pri gojenju in pridelavi konoplje odpirajo možnosti za proizvodnjo magistralnih zdravil za nove tehnologije, ekstrakcije, nova delovna mesta in izvozne priložnosti. Drži, da po javnomnenjskih raziskavah večina Slovencev podpira uporabo konoplje v medicinske namene. Anketa ni enaka izraženemu mnenju ljudstva na referendumu, še posebej glede tako občutljivega vprašanja, kot je legalizacija konoplje. dejstvo je, da je v številnih državah, kot so Kanada, ZDA, Nizozemska in Nemčija ureditev pridelave medicinske konoplje odprla vrata za naslednji korak, in sicer za legalizacijo omejene osebne rabe. In o tem se želimo posvetovati v drugem delu referendumskega vprašanja. Vedno več držav se odloča za postopno dekriminalizacijo in legalizacijo splošne uporabe konoplje, saj so se pristopi prepovedovanja in kaznovanja izkazali kot nezadostni, družbeno izjemno škodljivi ter kot ogromno breme za državni proračun, policijo in pravosodni sistem. Delež legalno prodane konoplje ne dosega niti desetine skupnega svetovnega trga. Prepovedi pa niti mladoletnikom ne preprečujejo dostopa do konoplje. (nadaljevanje) slovenskih anketiranih dijakov meni, da je konoplja lahko dostopna in konoplja ima največji delež v vrednosti na črnem trgu prepovedanih drog, v stiku s kriminalnimi družbami, pa lahko predvsem ranljive mladoletne osebe pridobijo dostop tudi do drugih drog. Podatki kažejo, da se je v državah z dovoljeno omejeno rabo konoplje število smrti zaradi prevelikega odmerka opiatov zmanjšalo za kar 25 odstotkov. Prav tako se je izkazalo, da po legalizaciji uporabe konoplje med prebivalci ni narasla, temveč je izboljšala nadzor držav nad pridelavo, testiranjem in prodajo konoplje. K odpravi kriminalizacije in stigmatizacije uporabnikov konoplje pa ne nazadnje pozivajo tudi mednarodne organizacije, kot so Svetovna zdravstvena organizacija, Rdeči križ in Svetovni odbor za politiko drog. V Poslanski skupini Svoboda smo za svobodo izbire vsakega posameznika. Zagovarjamo postopen pristop k legalizaciji rabe konoplje po zgledu drugih razvitih držav, in sicer najprej ureditev gojenja konoplje v medicinske namene, ki bo našim bolnikom omogočil dostop do kakovostnega in cenovno cenovno ugodnega zdravila iz naravno pridelane medicinske konoplje. Kot naslednji ukrep pa podpiramo ureditev reguliranega gojenja in posedovanja konoplje za omejeno in predvsem varno osebno rabo. Na koncu pa bo seveda obveljala volja ljudstva. Hvala lepa. Zaradi obstrukcije ne bomo slišali stališč opozicijskih poslanskih skupin, tako da naslednja poslanska skupina, ki bo podala stališče, Poslanska skupina Socialnih demokratov, v njenem imenu kolegica magistrica Bojana Muršič. Izvolite. MAG. Hvala lepa, predsedujoči za besedo. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi. Že več desetletij se pojavljajo težnje in predlogi po spremembi pravnega okvira za uporabo tako imenovane prepovedane droge, rastline konoplje, kakor jo po našem mnenju nepravilno in neskladno z mednarodnimi konvencijami poimenujejo slovenski pravni akti. Socialni demokrati na to konsistentno opozarjamo že nekaj let. Pripravili in predstavili smo tudi več rešitev, s katerimi bi najprej pravilno poimenovali snovi in postopke, nato pa jih ustrezno regulirali. S tem bi zagotovili predvsem nemoteno kmetijsko, prehransko in hortikulturno uporabo rastline konoplje, hkrati pa omogočili tudi gojenje te rastline za izdelavo zdravil, kar zakon danes nerazumno prepoveduje, žal ob nasprotovanju in po našem mnenju tudi namernem nerazumevanju zdravstvenega resorja naši predlogi doslej niso dobili podpore. Ureditev gojenja konoplje v medicinske namene oziroma za pridobivanje medicinskega kanabisa, je programska in koalicijska zaveza vseh koalicijskih partnerjev. Glede na dosedanje obravnave te teme na Odboru za zdravstvo lahko domnevamo tudi, da bi tak predlog dobil tudi širšo podporo od koalicije, zato po našem mnenju referendumsko odločanje o tem ni primerno. Spraševati ljudi, ali se strinjajo, da se zdravilna učinkovina skladno s pravili stroke uporablja v medicinske namene, pomeni odločanje večine o pravicah šibkejše manjšine, pomeni odločanje, ali dovolimo medicini, da zdravi bolnike s snovmi, ki so za to na voljo. Raba kanabisa v medicini je v pristojnosti Vlade, ki odloča o uvrstitvi snovi v posamezne skupine s seznama prepovedanih drog in o tem je Vlada že pred leti odločila pozitivno. Zakonska dopustitev gojenja rastline za pridobivanje kanabisa v medicinske namene, je v domeni zakonodajalca. Tisto, kar ljudje od nas pričakujejo, je izvršitev koalicijskih in programskih zavez rešitev, za to imamo Socialni demokrati že nekaj let pripravljeno. Gojenje rastlin, ki lahko dajejo drogo, je za proizvodnjo drog razglasil, se opravičujem, zakonodajalec pred 25. leti na predlog Vlade in Ministrstva za zdravstvo, ki sta uredili zasnovano skrajno restriktivno. Posledica je, da smo po dolgih letih sicer omogočili rabo kanabisa v medicini, ne pa tudi možnosti gojenja rastlin kot surovine na ozemlju Republike Slovenije.

Predlagatelji pa svoje izvorno vprašanje so še razširili z dodatnim vprašanjem, ki bi ljudi povprašali tudi po ureditvi rabe v osebne namene. Socialni demokrati menimo na prvem mestu, da taka vprašanja pridejo na vrsto, ko izpolnimo tisto, kar je nesporno dopustno in tudi humano, to sta medicinska uporaba in proizvodnja. S tako postavljenimi vprašanji pa se znova dopušča, da se na prvo mesto postavlja tisto, kar je nekaterim všeč, namesto tistega, kar drugi potrebujejo. Razpravo o morebitni dopustitvi ne medicinske rabe seveda podpiramo in mnogi med nami so tudi mnenja, da bi morala razpravi slediti tudi dejanja, a to, kot že rečeno, pride na vrsto, ko naredimo, kar smo že obljubili. Še dodatno pa situacijo zapletajo želje predlagatelja, da se tak referendum izvede hkrati z evropskimi volitvami. Kot smo že opozorili danes nekajkrat bi tak referendum v senci evropskih volitev na koncu sam zasenčil evropske volitve, trpela pa bi tudi kakovost predvolilne razprave, kot razprave, ki bi volivcem dala podlago za informirano referendumsko odločitev. Temu Socialni demokrati nismo naklonjeni in menimo, da to pomeni nespoštovanje do pomena evropskih volitev. Cilj dviga volilne udeležbe ni dovolj plemenit, da bi opravičeval taka sredstva, še zlasti, če hitenje krni tudi kakovost postavljenega vprašanja. V Poslanski skupini Socialnih demokratov menimo, da so tovrstne teme več kot primerne seveda za referendumsko odločanje, vendar je nujno, da najprej izpolnimo svoje zaveze, da vprašanje in razpravo oblikujemo tako, da bo zakonodajalec od volivcev dobil jasen okvir za odločanje ter da termin glasovanja določimo tako, da bo resnično namenjen temu odločanju, ne pa spremljevalni program evropskih volitev.

odločamo tudi o tem ali bomo državljanke in državljane na referendumu vprašali o tem, ali bi dovolili pridelavo in uporabo konoplje kanabisa za medicinsko in osebno uporabo. Pri tem se je treba vprašati, zakaj se je o tem vprašanju sploh treba odločati na referendumu. V tej državi imamo več narkotikov in stimulansov, ki so prav tako psihoaktivne snovi, glede katerih se nismo nikoli spraševali na voliščih. Alkohol, nikotin, kofein, konec koncev tudi protibolečinske učinkovine, kot so kodein, vse od katerih so psihoaktivne snovi s potencialom za zlorabo, so povsem legalne snovi in pijače, izdelke ali zdravila z njimi lahko polnoletne osebe brez težav kupijo v trgovinah in lekarnah. Predvsem pri alkoholu je zgodba posebej zanimiva, Resolucija o nacionalnem programu na področju drog za obdobje 2023 do 2030 pravi, citiram: »Svetovna zdravstvena organizacija uvršča pitje alkohola med najpomembnejše dejavnike tveganja za breme bolezni in prezgodnjo umrljivost ter povezuje škodljivo rabo alkohola z več kot 200 bolezenskimi stanji, poškodbami in zastrupitvami. Alkohol je peti najpomembnejši dejavnik tveganja za izgubljena leta zdravega življenja. Poraba alkohola v Sloveniji je med najvišjimi v Evropi in dosega okoli 11 litrov registrirane porabe čistega alkohola na prebivalca starega nad 15 let." Bi se torej morali o legalnosti alkohola, katerega redna uporaba je škodljiva za zdravje tako posameznika kot njegovih bližnjih, odločati na referendumu, najverjetneje to ne bi bilo smiselno. Javna percepcija tega, kako trenutna dostopnost alkohola v Sloveniji škoduje zdravju posameznika in javnemu zdravju, pač ne odraža realnosti. Zatečeno stanje, torej legalnost in dostopnost trdih drog, kot je alkohol in prepoved ter demonizacija konoplje seveda ni posledica javnega mnenja. Je posledica moči tudi lobijev alkoholnih pijač, ki želijo braniti status svojega družbeno sprejemljivega narkotika kot enega od na trgu, je tudi posledica represivnih organov zahodnih držav, ki so po besedah ameriških politikov samih 93. TRAK: (SC) – 20.30 (nadaljevanje) proti drogam začeli z namenom iskanja razlogov za aretacijo progresivnih in protizahodnih političnih aktivistov, ki so droge pogosto uporabljali. Konec koncev pa je v glavnem posledica tega, da se o legalnosti ali ilegalnosti drog ne odloča na podlagi dejstev o njihovem vplivu na javno zdravje, ampak v najboljšem primeru stihijsko, v najslabšem pa s ciljem čim večje represije. Za legalizacijo konoplje obstajajo seveda tudi številni pozitivni argumenti, ne le primerjava z obstoječimi družbenimi bolj škodljivimi legalnimi drogami. Študij, ki dokazujejo blagodejne učinke konoplje, od protibolečinskih, pomirjevalnih do določene stopnje učinkovitosti pri zdravljenju nekaterih vrst raka je vsako leto več, a k zapoznelemu odkrivanju teh učinkov je brez dvoma prispevalo zatečeno stanje prohibicije. V Levici se zavzemamo za legalizacijo konoplje znotraj zakonskega okvira, s katerim bi bila dovoljena prodaja in nakup konoplje osebam starejšim od 18 let, prepovedano vsakršno oglaševanje uporabe konoplje z vsebnostjo THC tudi na način, da se onemogoči izigravanje, kot smo mu priča pri oglaševanju brezalkoholnega piva. Predpisana enotna embalaža za konopljo. Na embalaži je obvezna navedba vsebnosti THC ja, po možnosti tudi CBD in drugih snovi v konoplji. Prodaja konoplje podvržena trošarini glede na vsebnost THC. Pri pridelavi upoštevana stroga pravila pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev in omogočeno gojenje konoplje za lastno uporabo. To so predpostavke, pod katerimi bi bila osebna uporaba konoplje izenačena s primerljivimi psihoaktivnimi snovmi, ki so v Sloveniji že legalne. V Levici predloga za referendum nismo sopodpisali, saj smo legalizacijo konoplje za osebno rabo v referendumsko vprašanje vnesli šele z nedavnim amandmajem. Referendum o legalizaciji medicinske rabe se nam zdi brezpredmeten, saj je to strokovno vprašanje, ki je že razrešeno, vključno s podzakonskimi akti, ki to omogočajo. Vseeno je tu na mestu, da poudarimo naslednje: volivke in volivci bodo na tem referendumu imeli ogromno odgovornost. Neuspeh bi lahko pomenil, da se prej omenjeno zatečeno stanje podaljša še za deset dodatnih let. Konopljo, marihuano, kanabis, gango, travo ali kakorkoli jo že imenujemo, je treba legalizirati, na kakršenkoli način že pridemo do tega. Predlog za razpis referenduma bomo v tej obliki v Poslanski skupini Levica soglasno podprli. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin in sledi razprava poslank in poslancev o Predlogu za razpis posvetovalnega referenduma. Prva je k razpravi prijavljena kolegica Janja Sluga, za njo pa kolega Jona Žnidaršič. Izvolite. hvala lepa. Pri konoplji smo danes? Zelo veliko smo že govorili o tej temi v tej hiši, pa se vendarle vedno znova, vsakič izkaže, da v resnici v praksi nekih večjih premikov nismo dosegli ne glede na to, da so se v preteklosti na to temo sklicevale seje, da se je opozarjalo na to, kakšne težave za bolnike predstavlja sedanja ureditev, kakšne nevarnosti celo, če tako hočete, pa vendarle je stanje na terenu danes še vedno enako kot je bilo. Jaz mislim, da je tukaj popolnoma enaka situacija, kot tudi pri drugih dveh predlogih za referendumska vprašanja. In sicer, čas je, da volivci sporočijo nam vsem nam vsem 90, da si želijo tovrstne ureditve in nam s tem v resnici naložijo nalogo, da to vendarle udejanjimo. vseh 90 nas zaveda, da četudi so naša osebna stališča mogoče drugačna, ali pa strankarska stališča mogoče drugačna, da tisti, ki so nas v to hišo poslali, to želijo. In nas k tej odgovornosti, potem tudi kličejo. Ničkolikokrat smo že slišali o tem kakšne pozitivne učinke ima konoplja. Ko se malo poglobimo v resnici v podatke, ugotovimo, da se jo pri nas bolniki poslužujejo zelo malo ali pa bolje rečeno jo še manj predpisujejo. In ko vprašamo zdravnike, zakaj, pravijo, da seveda vsi podpirajo pozitivne učinke konoplje, vsi so na stališču, da bi se morala več uporabljati, večina jih je pa na stališču, da oni sami osebno premalo poznajo njene učinkovine, da bi se je v večji meri posluževali. Par dni nazaj je bil tudi na nacionalni televiziji en dokumentarec na to temo, zanimivo je bilo poslušati zdravnika iz pediatrične klinike, ki te kapljice iz konoplje za otroke z boleznimi predpisuje, bistvu tudi zdravniki sami čutili neko nelagodje, ko so začeli to predpisovati, kako so se tudi oni počutili nekako stigmatizirane, tudi starši se počutijo stigmatizirane, ker to uporabljajo za svoje otroke, in mislim, da je vendarle čas, ko si moramo povedati, da konoplja je zdravilo, da je učinkovina THC nekaj drugega od učinkovine, ki se uporablja kot zdravilo, in ki je primarno tista, ki ustvarja neke pozitivne učinke na bolezenska stanja otrok. Mi smo seveda pred časom in zdaj smo tudi, že vsakič znova ugotavljamo, opozicija nas na to opozarja, da konoplja v medicinske namene je pri nas že dovoljena, seveda je, nimamo pa urejene, gojenja, predelave in tako naprej in to je tisto, kar je največji kamen spotike za to, da se na trgu razvija to, kar se razvija, to pa je, da vso konopljo v bistvu uvozimo, da je tista, ki jo uvozimo sintetična, kar pomeni, da ima neke druge lastnosti, da se večkrat zgodi, da je niti uvoziti ni možno, v zadnjem času smo poslušali, kako se par mesecev ni bilo možno dokopati do te uvožene konoplje in so jo starši otrok kupovali na črnem trgu, potem smo pa tudi slišali, da so starši prinašali vzorce s svojim zdravnikom in so te vzorce testirali, in kaj so ugotovili, da je seveda problematična vsebnost THC v teh vzorcih, da je tega THC več, kot bi ga smelo biti. Da vsebujejo težke kovine, da vsebujejo celo pesticide in tako naprej. In tisto, kar bi moral biti cilj nas vseh je, da se to področje regulira, da se seveda nadzira, da se postavijo dovolj strogi pogoji, da se to lahko goji pri nas, da se goji na naraven način, da je vse skupaj pod nadzorom, in da se potem seveda tudi z nekimi, z neko dodelitvijo licenc prodaja. bistvu spodbudili uporabo tudi na drugih področjih, ker konoplja, kot vemo in kot je bilo že izpostavljeno v stališču poslanske skupine, je uporabna tudi kot gradbeni material, v tekstilu, v papirni industriji in tako naprej, in pomeni, da to prinaša tudi nove nove izzive na področju raziskav, na področju inovacij, spodbuja nova podjetja, daje priložnost kmetom, ponuja zaposlitve na tem področju in nenazadnje tudi država od tega pobere davke. In z nekim konsenzom se lahko tudi odločimo in te davke usmerimo nazaj na to področje, da bomo družbeno odgovorni, da bomo še bolj spodbujali raziskave na tem področju in v bistvu tudi izkoristili vse prednosti, ki jih konoplja ponuja. Jaz sem šla zdaj gledati tudi malo historiat odkar sem v tej hiši, kolikokrat smo o tem govorili in moram reči, da je bilo kar nekaj sej odborov sklicanih na to temo, bili so sprejeti zelo konkretni sklepi na teh sejah odborov, pa vendarle v praksi v bistvu se v teh desetih letih zadeva ni nič izboljšala. Še najbližje mi je mogoče bil tisti predlog, ki ga je kot prvopodpisani vložil kolega Simon Zajc, še v letu 2018, tisti predlog je namreč predlagal popolno legalizacijo konoplje, tudi v osebne namene, gojenje konoplje doma v majhnih količinah in tudi njeno prodajo ob pripombi, da seveda tisti, ki si jo za osebno rabo goji je ne more prodajati, pač pa je treba imeti za prodajo tudi licenco, ki jo seveda pridobi na pristojnem ministrstvu, ampak tisto kar je še posebej pomembno v tem predlogu zakona je pisalo tudi naslednje. Mladoletnim bi bilo uživanje konoplje prepovedano, razen v medicinske namene z receptom seveda, prav tako pa bi prepovedali uporabo v prisotnosti mladoletnih oseb. 20.40 (nadaljevanje) v tem predlogu zakona, se mi zdijo zelo ustrezne, vendarle pa tudi do glasovanja o tem predlogu nikoli ni prišlo, ker se je predčasno zaključil mandat. Temu predlogu so sledili še predlogi takratne Poslanske skupine SAB, pa potem kasneje tudi v prejšnjem mandatu smo opozicijske poslanske skupine skupaj, torej SD, Levica, LMŠ, SAB in Nepovezani poslanci v parlamentarni postopek vložile predlog novele Zakona o o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, kjer se je jasno določalo kaj je prepovedano, torej kaj je tista učinkovina, ki ni sprejemljiva in tista, ki je zdravilna. Vendar tudi ta predlog ni bil sprejet. Nedavno se je zelo veliko pisalo po medijih tudi o uvedbi oziroma o regulaciji uporabe konoplje v Nemčiji. Moram reči, da se mi zdi ta poteza Nemcev zelo premišljena in zelo pametna. Po korakih so se lotili zadeve, v medicinske namene je bila že kar nekaj let dovoljena, zdaj so pa naredili še en korak naprej. In v bistvu vsi skupaj ugotavljajo in če se tako radi zgledujemo tudi po Nemčiji, da so številni pozitivni učinki na številnih področjih, ki sem jih predhodno omenila. Zato se mi zdi zelo pomembno, ker očitno tudi pri tem vprašanju neke politične volje ni, da nam volivci sporočijo ali si to želijo in če si to želijo, da nas potem tudi držijo, da tako zadevo uresničimo, predvsem z namenom, da bolnikom, ki se danes ukvarjajo s črnim trgom, ki kupujejo vprašljive produkte od vprašljivih trgovcev, vprašljive kvalitete, da jim olajšamo njihovo življenje, njihovo bolezen in da tudi oni v bistvu lahko izkoriščajo vse

Jaz grem poleti zelo rad v Ljubljano na Kongresni trg, ker imajo skoraj vsako leto tako imenovani marihuana marš ali pa kakor se pač tisto leto imenuje. In kot nekdanji simpatizer zelo rad malo pogledam, kakšna je pa letos ta scena in je vsako leto enako. Stojnice so, pa neki tipi imajo neke letake, pa vsi so za legalizacijo in politično in ne vem kaj bi bilo to dobro in gospodarsko bi bilo to dobro, zatrjujejo. seveda z zanimanjem ogledam, ampak ne morem pa spregledati tudi dejstva, da so vsi ti tipi za vsako stojnico, vsi približno enako oblečeni, neki pončoti, vojaške hlače ali pa zlizane kavbojke, mukasinke brez štumfov. In jaz takole gledam in opazujem in si rečem, da jaz pa vem, da ti rad malo pušiš tudi vem, sumim, ampak zelo upravičeno se mi zdi, da ima vsak od teh modelov doma nekje v koruzi zasajeno gandžo za svoje potrebe, na skrivaj seveda, ker je ilegalno. Ampak če bi bilo legalno, madona, bi pa jaz tu fuknil ven, oprostite, vrgel ven koruzo, nasadil samo marihuano, 6 evrov na gram, pa so milijoni. In seveda vsi mahajo s tistimi listki in so za. Ko pa jaz malo boljše pomislim, se mi pa zazdi, da tistega dne, ko bo marihuana legalizirana, bom jaz prišel v Spar in bom tam pri zelenjavi že videl, vam garantiram, domačica, Albanika, Balkonika, Ške

tako, da, če gledajo, pazite, česa si želite. Ceterum censeo stoltitiam esse delendam. Hvala. Hvala lepa. Kolegica Sara Žibrat ima besedo in za njo kolegica Tamara Vonta. SARA ŽIBRAT Malo ste š me nasmejali, se bom probala zdaj zresniti, ker tema je pomembna in iz stališča Poslanske skupine SD sem razbrala, da v bistvu niso čisto razumeli sploh namena vprašanja. Mi ne želimo ljudi vprašati, ali bomo dovolili uporabo konoplje v medicinske namene, ampak ali bomo začeli urejati gojenje v Republiki Sloveniji in več kot očitno je, da čeprav uporaba že sedem let je dovoljena v medicini, čeprav je bilo, kot je povedala kolegica poslanka, da je bilo sprejeto, sprejetih več sklepov, na odborih, da se je menjalo že veliko političnih strank, ki podpirajo legalizacijo gojenja, da se še vedno ni nič uredilo. Zakaj? Verjetno zato, ker še vedno v Sloveniji prevladuje nek strah, da, če se bo enkrat začelo gojiti konopljo za medicinske namene, da se bo potem potem logično, da bo sledilo tudi legalizacija konoplje za osebno rabo in očitno je to še vedno tabu tema predvsem za Ministrstvo za zdravje, ki se nadvse upira temu, da bi uredila nekaj, kar so uredile že številne evropske in svetovno, svetovno razvite države in jaz mislim, da je zelo pomembno, da vprašamo ljudi na referendumu ali si želijo urediti gojenje v Republiki Sloveniji, gojenje konoplje za medicinske namene, zato, ker mislim, da je pomembno, da ljudje ne nam politikom, ampak dejansko stroki, zdravniški stroki, povedo, kaj si o tem mislijo, ker verjamem, da vsi, vsak od nas pozna nekoga, svojca, ki kupuje smolo na črnem trgu, pa tega sploh ne pove svojemu zdravniku. In ja, očitno je potrebno, da ljudje povedo zdravniški stroki, da za njih to mogoče sploh ni taka tabu tema in da bodo potem tudi zdravniki nekako lažje se odločali za predpisovanje in se bodo tudi bolj odprto pogovarjali z ljudmi. In zato je pomemben ta prvi del vprašanja. Drugi del vprašanja o postopni legalizaciji omejene osebne rabe pa prav tako, mislim, da je že čas, da se sprijaznimo, da če mislimo, da nekaj, če nečesa ne vidimo, ker je pač očem nevidno, to še ne pomeni, da obstaja, da ne obstaja. In če 50 odstotkov dijakov meni, da zelo lahko dobijo konopljo na črnem trgu, potem ne vem, zakaj si ne zatiskamo oči, da v praksi to že se da dobiti, da očitno vsak pozna nekoga, ki mu konopljo lahko zrihta zdaj lahko ubiramo to konservativno pot, lahko pa pač rečemo bobu bob in rečemo okej, naj država nadzira to, kar se trenutno dogaja na črnem trgu in naj država zasluži iz tega, ne pa, kot je povedal kolega Jonas, da imajo nekaj od tega zdaj tisti tipi v, čudno oblečeni tipi, na Kongresnem trgu. In iz tega vidika se mi zdi pomembno, no, da se na referendumu začnemo pogovarjati tudi o naslednjih korakih in da presežemo to stigmo in postopoma sledimo temu, kar je storila Nemčija, ki je mimogrede koalicijski partnerji, vodena s strani socialnih demokratov.

sintetičnih zdravil, naj omenim primer Združenih držav Amerike, kjer je v zadnjih dveh desetletjih umrlo skoraj 700 tisoč ljudi od predoziranja bodisi od zdravil na recept ali pa od prepovedanih drog. In število mrtvih od predoziranja zaradi zdravil na recept se je v bistvu povečalo iz 3 tisoč oseb na 17 tisoč oseb letno. dokazano je, da v državah, kjer so sistemsko to uredili in dovolili omejeno rabo konoplje, se je število smrti od predoziranja zmanjšalo za četrtino. Prav tako pa, če nekaj legaliziraš, ne pomeni, da bodo zdaj vsi naenkrat drveli v trgovine in začeli kupovati konopljo, ker se je, dokazano, tudi v državah, kjer so legalizirali rabo konoplje, znižalo število delež uporabnikov konoplje. Tako, da ja, mislim, da je čas, da se mogoče vrnemo v preteklost in spet odpremo širše temo drog. Vemo, da so bili psihadeliki že legalni v 70-ih, 80-ih letih in da se jih ponovno testira v psihiatriji, in ja, mislim, da je to priložnost, da se začnemo o tem pogovarjati kot odrasli ljudje, ne pa tako kot opozicija, ki se sedaj sklicujejo na neke postopkovne pravne praznine in se sploh nočejo v bistvu vsebinsko opredeliti do vprašanja. Meni je žal, da smo očitno mladi danes v parlamentu tisti, ki smo bolj zreli in ki se lahko s svojimi dedki in babicami pogovarjamo o tem ali želijo se samo zdraviti s smolo, ne vem, jaz upam, da smo dovolj zreli, da se o tem lahko tudi pogovarjamo s svojim zdravnikom.

zagotovo so, seveda se zadeve odvijale že veliko prej, smo govorili ali pa so govorili o konoplji, o njenem statusu, porabi, dobrobiti, škodljivosti, vsem tem. Spomnim se pa še prej, preden sem prišla v politiko, politiko, v marsičem politične žetve, uporabe industrijske konoplje, ki je uničila kar nekaj polj in kar nekaj podjetnikov se spomnim, nekaj takih je bilo v Beli krajini in tako je konoplja nekako postala stalnica naše politične realnosti. Torej vedno je postala tema vsake novoizvoljene oblasti, ki se je seveda po začetnem zagonu na tej temi nekako potem, kako bi rekla, majčkeno zategnila zavoro in si te zadeve enostavno potem podajala kot vroč krompir, da se pravzaprav ni zgodilo nič bistvenega. Če pa je vendarle prišlo vsaj do nekega minimalnega premika na nekem področju, se je na drugi strani takoj postavil en visok mejnik, preko katerega ni bilo mogoče preplezati. Zdaj, seveda, dokler ni bilo tukaj še nekih znanstvenih dokazov in znanstvenih raziskav o tem, da je konoplja za zdravljenje nekaterih bolezni ali pa lajšanje mnogih težav, da je tudi znanstveno, imamo študije, da je tudi to znanstveno dokazano, je bil problem še toliko večji, ampak kljub temu da obstajajo, ne vem, tudi določeni sindromi, če recimo omenim en sindrom, ki se mu reče IRLEN sindrom. To je sindrom, za katerega medicina uradna še nima znanstvenih dokazov, da so zelo uspešni pri premagovanju težav, ki jih ta sindrom predstavlja, različni barvni filtri na očalih, to je recimo pri otrocih zelo zanimivo, nekateri se ne morejo učiti, ko jim zamenjaš filtre in daš barvne določene barvni spekter na očala, se pa veliko lažje učijo oziroma teh težav ni več. Znanstveno, ni dokazano še da to pomaga, ampak zdravniki opazijo, da to deluje in eno podobno pot, se mi zdi, da je morala prehoditi tudi konoplja, pa še kaj drugega verjetno Zdaj ta legalizacija uporabe konoplje v medicinske namene, ki se je zgodila, je bila končno nek korak naprej, 98. TRAK: (SC) – 20.55 (nadaljevanje) je pa seveda težava v tem, da je pridelava še vedno prepovedana. In kot smo že večkrat slišali, so bolniki odvisni od uvoza. Uvozimo nekaj, kar se natančno ne ve kaj je, tudi ni nadzora nad tem, dostikrat, dostikrat gre v glavnem za izključno sintetične spojine, da rečem. Ampak zakaj smo torej, en korak smo naredili, pri drugem smo pa se spet ustavili? Zakaj? Zakaj nimamo ustrezne zakonodaje za to, da poskrbimo torej še za naslednji korak od tega koraka, ki smo ga kot družba vendarle naredili? Ne. Torej, na nek način nekaj dovolimo, na drugi strani pa to isto

ob zavedanju, da je edina prava protiutež stigmatizaciji dejansko ustrezna regulacija uporabe konoplje. To je edini odgovor na to. In tu seveda nastopijo takoj glasovi za in glasovi proti, kar je seveda pri tej temi, to smo se že naučili skozi leta, več kot pričakovano. Ampak vendar, zdaj imamo neke empirične dokaze, ne samo o tem, da gre za to, da pač spojine pomagajo pri določenih boleznih in težavah, ampak imamo tudi dokaze, ki govorijo v prid takemu ravnanju neke družbe ali pa države. In uporaba je tu, je prisotna tako medicinske kot osebne namene in je smiselna regulacija in ne kriminalizacija. Tako je omogočen nadzor nad pridelavo, nad kakovostjo, nad testiranji, nad distribucijo in nad uporabo. Dostikrat se še danes zgodi, da bolniki sami na svojo roko seveda jemljejo to zdravilo, zdravnikom pa tega ne povedo, kar je seveda tudi za bolnika in za zdravnika lahko težava: zdravnik ne ve, bolnik si pa ne upa tega povedati, zato, ker je pač to, saj vemo pač stigma in je to tudi prepovedano v nekem delu, v tistem delu, ki bi ga zdaj želeli mi rešiti. Dejansko se, potem zgodi, da se ti ljudje, kot takšni mali kriminalci potikajo po, ne vem, garažah in tako naprej, po črnem trgu, res, v bistvu je smešno. Torej, dovoliš nekaj, ampak ne dovoliš pa do konca, da bi bila ta zadeva ta zadeva urejena in zato je ta naš predlog za referendum odločen in je resen korak naprej. Naj ljudje pač jasno povedo in izrazijo svoje stališče do tega vprašanja. Za nas pa bo to jasen kažipot pri urejanju zakonodaje na tem področju za naprej in zato smo se odločili, da postavimo dve ločeni vprašanji: preverimo torej tako naklonjenost gojenju konoplje za medicinsko rabo, po drugi strani pa tudi stališče ljudi o legalizaciji gojenja in posedovanja konoplje za omejeno osebno rabo, bodimo iskreni, itak je že tu, to se pač dogaja. In seveda kot je bilo že rečeno, nekaj podobnega kot je, kot je v bistvu že naredila Nemčija. Zdaj, za konec pa bom rekla tako kot je dejal kolega Jonas: "Pazite kaj si želite, še posebej, če si želite, da vas pazijo in opazijo." Hvala.

Namreč, kot sem izpostavila v dveh razpravah poprej o dveh razpisih referendumov sama pomislekov glede razpisov teh referendumov nimam. Ne glede referendumskih vprašanj. Pri konoplji kolikor vem, je to bila in še vedno je koalicijska zaveza, da se bo torej pridelave, medicinske uporabe, zdaj ste dodali še na nek vesel način na Odboru za zdravstvo še v osebne namene pravno uredilo. Torej, to samo vprašanje zame pravzaprav ni problematično. Bolj problematično se mi zdi tisto, kar že ves čas ponavljam in bom tokrat še enkrat. Namreč, zakaj smo danes zbrani na tem, na tej izredni seji?

Zato moramo danes odločati o razpisih vseh treh referendumov, tudi o razpisu referenduma o konoplji - da naslednji teden odločamo o tem, da bo ta razpis 9. junija. Vse zato, ker gre za neko politično taktiko, neko oceno največje vladne stranke, ki je podprta, kot smo slišali, tudi z javnomnenjskimi anketami, kako bo to mobiliziralo volivce, da pridejo na te evropske volitve in tudi na referendume, skratka da bo to na nek način koristilo za oboje. Jaz nisem tako prepričana, da bo to koristilo za te tri referendume, ne pri spremembah volilne zakonodaje, ko smo govorili prej, ne pri pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, kar smo govorili na začetku današnje seje in tudi ne pri tem referendumu o konoplji. Torej ne govorimo o vsebini teh referendumov in ni govora o vsebini teh referendumov ne danes ne prihodnji teden, šlo bo zgolj za to osnovno politično računico. Gre torej po moji oceni in po mojem mnenju, ne glede na to, karkoli si kolegi v nekdanji poslanski skupini mislite, vendarle za zelo slab občutek, za zelo slabo popotnico za odločanje o razpisu vseh treh referendumov. In naj še enkrat ponovim:

Jaz se moram malo odzvati. Če želimo vsebino, je v ospredju vsebina. Jaz mislim, da sem ves čas govoril vsebinsko o konoplji kot predstavnik predlagatelja. Zdaj lahko bi na dolgo in široko šli vsebinsko v razpravo, ampak glede na to, da opozicija obstruira, sami sebi govorimo in zelo na dolgo ne bi več razpravljal. Je pa nekaj - tega spremeniti, da, dejstva, da se slovenska politika vedno v zadnjem hipu, ko je potrebno odločitev o tej tematiki sprejeti, premisli, da zadevo v predal in to so marsikatere stranke vlagale v preteklosti, tudi SD, če se ne motim, ste vložili že v proceduro pred petimi, šestimi ali osmimi leti zakon. Očitno pač zadeva ne gre naprej, zato ker nimamo tega žegna držav..., In jaz verjamem, da če bomo dobili s strani ljudi soglasje, da se te zadeve uredijo, bo to lažje in z manj strahu sprejeti, da bi bile potem politične posledice. Seveda vedno znova je to stereotipnost, tako kot sem prej omenil, za zdravnike, tudi za politike, če se ukvarjamo s to konopljo, sedaj smo kar naenkrat vsi drogeraši pa ne vem kaj pa se je treba testirati in tako dalje, ne. Daleč od tega, zelo majhen procent konoplje je tisti, ki je droga, ki je psihoaktiven, in še tisti del se uporablja delno v zdravstvene namene. Hkrati pa pri vseh drogah, udi kolega iz Levice je opozoril prej alkohol in druge droge, tudi tablete so bile omenjene, zloraba droge, neodgovorna uporaba, raba je pa potem pač problematična. In če grem še enkrat na zdravilnost. Za vsako bolezen rožica raste, je rekla Kekcu Pehta, ko je prišel po kapljice za Mojco, ki je bila slepa, ji je na ta način pomagal. In tako je tudi s konopljo: konoplja je zdravilna rastlina. Jutri je Marihuana Marš. Jonas, a gremo lahko pogledati malo, da vidimo, če bodo eni fantje tam pa se še mogoče kaj tam pogovorimo z njimi. Problem je, da je to v medicini, če že o medicini govorimo, vedno zgolj izbira, zadnja izbira, to tudi opozarjajo zdravniki; ko že vse odpove, ko odpove medicina, takrat se ljudje poslužijo tudi privat, če jim ravno zdravstvo ne predpiše. In ta stereotipnost, zato ker je to pač prepovedana droga in je tako obravnavana pa definitivno bi si upal iti s kako od dovoljenih drog primerjati. Pač smo taka kultura, kjer je pri nas to prepovedano, če pa malo antropološko pogledamo, pa je v nekih drugih kulturah konoplja dovoljena pa pač alkohol ni dovoljen, pri nas je pa obratno. Hkrati je pa konoplja zelo sorodna s hmeljem in se tudi na Inštitutu za hmeljarstvo že proučujejo zadeve. Tako da verjamem, da če bomo te zadeve malo tudi z ljudmi predebatirali v sklopu razprave, bomo te tabuje zmanjšali. Hkrati pa glede tega, da pač bodo zdaj ljudje šli na volitve v večjem številu, je pa hvala bogu. Slovenija je pri udeležbi na evropskih volitvah na repu evropskih držav samo dve, tri države imajo nižjo udeležbo kot Slovenija in tu bi si morali prizadevati, glede na to, da res v Evropski uniji se večino pravil za delovanje te družbe sprejme, da bi imeli boljšo prisotnost na volitvah in potem tudi izbrali prave kandidate. ljudi pa je v zadnji javnomnenjski raziskavi izrazilo mnenje, da bi bilo prav, da se referendumi izvedejo sočasno z volitvami, ne pa na ekstra termin. Ko bomo pa imeli debato o referendumskem dnevu, pa se bomo tudi pogovarjali za kakšne tipe referendumov je sploh referendumski dan primeren. Samo za posvetovalne, za zakonodajne se ne strinjam, kar pomeni, da bi potem določene procedure bile eno leto zabremzane in bi morali čakati za to, da pridemo do referendumskega dne, tako da o vseh stvareh ne gre kar tako povprek za razpravljati. Jaz sem pa vesel, da je tema drugače konstruktivna in naša razprava danes.

tudi rastline, ki imajo zdravilne učinkovine ali pa v sistemu in s kom drugim izdajajo to, zdravijo in lajšajo simptome in bolečine. To je konoplja, že dokazana vrsto let v preteklosti. Zdaj je vedno več držav, to dokazuje, tudi pri nas je bila anketa in bom rekel tako, srednješolce, ki so vprašali, ki se dosti poznajo, hvalijo učinkovine, bom rekel tudi, pač, ker poznajo, pravijo kakšna dostopnost je, ne govorijo o zlorabah. Potem študentje medicine so že povedali o mnogo zdravilnih učinkih, ki so že bili na praktičnih vajah, na raziskavah in kot raziskovalci, temu pritrjujejo še višje, že obstoječi zdravniki in zdravstveni delavci tudi počasi, priznavajo, vendar pravijo še, da je to rahlo stigmatizirano, ker tega ne poznajo in si tega ne upajo, ker je pač to bilo tako dolgo zaprta tema. Čeprav zdaj že pri nas že sedem let zdravstvene in znanstvene namene, je to že dovoljeno. Konoplja se kot zdravilo predpisuje na recept, dobi se v lekarnah in tudi pri nas in tako kot v drugih državah je to kot zdravilo, ampak nikjer pa ni dovoljeno uporabljati tega zdravila v smislu dima oziroma kajenja. To je vse v oblikah kapljic, tablet, mazil, olj in tega, to je nedvomno dokazano. Kot drugo, se pa zdaj menimo o nekih zlorabah političnih agendah, pa temu. Mi tukaj predlagatelji želimo in imamo dovolj večino in bi lahko to sprejeli brez referenduma, bi lahko eno stvar sprejeli, pa bi nam očitali opozicija pa drugi, kako je zdaj to, kako zdaj to. Saj mi ne gledamo na očitke opozicije ali pa na to, dejansko se zakoni sprejemajo za celotno državo, za ljudstvo, in zdaj bomo s posvetovalnim referendumom samo vprašali, obvestili oziroma seznanili prebivalce Slovenije s plusi, minusi oziroma naj oni povedo, kaj in kako. Če bodo oni, referendum padel, da ne bo za to, potem mi tega ne bomo nadaljevali, če bo pa dal zeleno luč narod tej temi, potem bomo pa z lahkoto tole zakonodajo vlekli dalje, predlagali Ministrstvu za finance, pardon, za zdravje, ki je tudi do zdaj je bila skeptična oziroma tudi želi ta impulz tega. To je dokazano. In poleg tega kot politična agenda, referendumi recimo, ko bi bilo, na referendumski dan, takrat je lahko res več referendumov in se potem malo izgubi. Kot je kolega Darko povedal, moramo ločiti zakonodajni in posvetovalni referendum. Lahko bo na referendumskem dnevu tudi več in ne bo narod zmeden kaj naj zdaj gleda, bo se, to je vse posvetovalno, kar ni zavezujoče, in je prav in potem tudi neka moralna obveza ljudi, za katere se sprejemajo zakoni, vprašati pred tem, kaj o tem mislijo, ne da bo naknadno slaba volja, pa pritožbe, pa ustavne presoje.

Hvala lepa. Prehajamo v sklepni del razprave v katerem dobi besedo še predstavnik predlagatelja, magister Darko Krajnc. Ne želi.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 Če želi razpravljati tudi predstavnik predlagatelja prosim, da se prijavite s pritiskom tipke. Besedo ima magistrica Urška Klakočar Zupančič, izvolite. Najlepša hvala. Bom zelo kratka. V bistvu bi opozorila na uporabo konoplje pri otrocih s posebnimi potrebami. To je ena skupina otrok, za katere se v bistvu še posebej zavzemam in bi si želela, da bi v tem sklicu naredili zanje več. Med otroke s posebnimi potrebami spadajo tudi otroci z epilepsijo. Jaz lahko povem, da poznam nekaj otrok s težkimi oblikami epilepsije, eden od teh se imenuje Dravet sindrom. Ko sem spoznala družino, ki se spopada s tem sindromom, sem bila seznanjena tudi z izjemno pozitivnimi učinki jemanja konoplje pri teh otrocih- Tudi sem v bistvu bila seznanjena s tem, da je na pediatrični kliniki na nevrološkem oddelku pod okriljem izjemno znanega dobrega zdravnika, pediatra nevrologa, potekalo zdravljenje, poskusno zdravljenje s konopljo, ki je dalo odlične rezultate. In že to, da je otrokom, otrokom s težkimi oblikami epilepsije omogočeno bolj normalno življenje, zdravo življenje, da se lažje kognitivno razvijajo, da se tako lajšajo vedenjske težave in nasploh, da se lahko učijo, nasploh imajo lepše otroštvo, brez težkih epileptičnih napadov, ki, jaz verjamem, da veste, puščajo lahko težke posledice na možganih teh otrok. In že samo to, da če jim s tem olajšamo njihovo rast in razvoj je zame to zadosten zadosten dokaz, da je treba s tem zdravilom nadaljevati. Jaz bom seveda na posvetovalnem referendumu za ker sem pač sama bila priča temu. In tako kot vedno pravim, otroci so naša prihodnost. In tudi oni imajo pravico do zdravega življenja in da jim omogočimo, če lahko, da jim omogočimo jemanje zdravila kontrolirano, pravilno, ker konec koncev vsako zdravilo mora biti pravilno dozirano, tako tudi, če bomo šli pač v to, tudi konoplja. In bi želela, da v bistvu ne samo tem otrokom, ampak tudi družinam, ki imajo take otroke, da so deležne takega zdravljenja, ker sedaj veste, veliko pač pač teh preparatov se naroča iz tujine. Starši se morajo kar boriti za to, da pridejo do tega, ali pa morajo biti dobro finančno situirani, da si to lahko privoščijo in to potem prinašajo iz Amerike in drugih držav. Tako da

Hvala predsedujoča. Ne bom govoril o zrelosti mladih ne starih, ne bom učil zdravnikov o učinkovinah, ki se nahajajo v konoplji. Seveda ne bom govoril o proceduralni obstrukciji opozicije. Ugotavljam pa, da je bilo veliko razprav tako prepričljivih, da se sprašujem zakaj sploh na referendum. Pri tem pa seveda podpiram posvetovalni referendum za medicinsko uporabo konoplje. Naj volivci povedo svoje mnenje

Ja, glejte, se zahvaljujem vsem za razprave, so bile zelo vsebinske. Jaz verjamem, da so tudi gledalci, ki nas spremljajo, veliko novega izvedeli. Govorimo o konoplji, ki ima seveda pozitivne in tudi kakšne stranske, negativne učinke, tako kot jih imajo tudi tablete, cepljenja in podobno. Če že govorimo o medicinskem delu, mislim, da je svoboda izbire tisto, kar ljudem nudimo s temi referendumi. Danes smo imeli dve temi, ki sta zelo vrednostni, etični dilemi. To je pomoč pri prostovoljnem končanju življenja in uporaba konoplje. Ti dve temi se že v političnem prostoru v Sloveniji sučeta 20, 30 let, epilogov pa ni. In jaz verjamem, da bo rezultat na referendumu mandat za to, da ta politika v aktualni sestavi to zadevo brez zadrege reši. Ustrezno uredi v zakonih, seveda strokovno, skupaj s stroko bomo te stvari predebatirali. Je pa veliko stvari, ki še danes morda ni bilo poudarjenih, tudi to, da se uporaba zdravil zmanjša tam, kjer se uporablja konoplja in izdelki iz konoplje pri vseh teh boleznih, kjer se konoplja uporablja, zelena mrena, epilepsija, rakavi bolniki jo lahko uporabljajo, je tudi v paliativni oskrbi uporabljena, pa se danes namerno nisem pri tisti temi oglašal. Je neka povezava tudi med tema dvema točkama, ampak mislim, da lahko tu pozitivno zaključim, da sem vesel, da smo točko pripeljali do konca, da gremo s tem pred ljudi, na koncu bodo ljudje tisti, ki bodo povedali, kaj in kako naj se zadeve v Sloveniji uredijo, sploh tam, kjer imamo preveč nekih etičnih dilem in strahu pred urejanjem teh vprašanj. Hvala lepa. Zaključujem razpravo. Odločanje o Predlogu za razpis posvetovalnega referenduma bomo opravili čez približno 15 minut v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda in 67. izredno sejo Državnega zbora, ki jo bomo z glasovanji nadaljevali ob 21.30. Hvala.

Nadaljujemo s prekinjeno 4. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga za razpis posvetovalnega referenduma o obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Prehajamo na odločanje o predlogu za razpis navedenega posvetovalnega referenduma in odločamo o naslednjem predlogu sklepa: Razpiše se posvetovalni referendum o obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Glasujemo. Navzočih je 57 poslank in poslancev, za jih je glasovalo 49, proti pa nihče.) Ugotavljam, da je Državni zbor predlagani sklep sprejel. Predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma bo pripravil Odbor za zdravstvo. Zaključujem s tem to točko dnevnega reda Nadaljujemo s prekinjeno 5. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga za razpis posvetovalnega referenduma o uvedbi preferenčnega glasu za volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije. Prehajamo na odločanje o predlogu za razpis navedenega posvetovalnega referenduma in odločamo o naslednjem predlogu sklepa: Razpiše se posvetovalni referendum o uvedbi preferenčnega glasu za volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije. Glasujemo.

50 jih je glasovalo za, proti pa 17. (Za je glasovalo 50.) (Proti 17.) Ugotavljam, da je Državni zbor predlagani sklep sprejel. Predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma bo pripravil Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo in s tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo s prekinjeno 6. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga za razpis posvetovalnega referenduma o pridelavi, predelavi, prometu in uporabi konoplje v medicinske namene. In prehajamo na odločanje o predlogu za razpis navedenega posvetovalnega referenduma. (Lahko noč želim vsem odhajajočim!) Odločamo o naslednjem predlogu: sklepa: Razpiše se posvetovalni referendum o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene ter o gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo.

Se vsem lepo zahvaljujem in vam želim preostalim lahko noč.